Milorad (HNS)** I prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 329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 U ime predlagatelja izvolite zamjeniče ministra. **Lalovac, Boris** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pred nama se nalazi još jedan zakon koji je RH potrebna uskladiti sa Direktivama EU, EU, odnosi se na funkcioniranje financijskog sustava. Znači izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama rezultat je potrebe za usklađivanje sa relevantnim direktivama i drugim propisima EU te potrebe za poboljšanje pojedinih odredba važećeg zakona. Usklađenje s direktivom odnosi se na nekoliko područja. Prvo i najvažnije područje izmjena tiče se politike primitaka, nositelja ključnih funkcija u kreditnih institucijama i to višeg rukovodstva, nositelja kontrolnih funkcija i slično, usklađivanje s direktivom kapitalnih zahtjeva CRD iz 2010. godine. Cilj izmjena je ograničavanje isplata varijabilnih primitaka bonusa na primjerenu razinu, ispričavanje ulaženja u povećanje poslovne rizike radi ostvarenja veće osobne zarade ili bonusa. Financijska kriza dijelom je svakako bila posljedica upravo pretjeranog i ne razboritog preuzimanja rizika motiviranog ostvarivanjem bonusa, stoga se isplata varijabilnog primitka višeg rukovodstva i nositelja ključnih funkcija ovim zakonom veže uz kvalitetno upravljanje rizicima i ispunjenje dugoročnih interesa kreditnih institucije a njihova visina odnosno omjer fiksnog i varijabilnog dijela primitka bit će definiran podzakonski akt odnosno odlukom HNB-e gdje će se pobliže odrediti svi drugi detalji vezani uz primitke poput zabrane isplate varijabilnog dijela u cijelosti, odmah u gotovini. Dio će se morati dobiti u financijskim instrumentima, dionicama i slično, 40% npr. varijabilnog primitka dobit će uz odgodu a u slučaju financijskih poteškoća bonusi će se morati smanjiti ili čak ukinuti. Prema trenutno važećim propisima u EU varijabilni dio ne smije biti veći od jedne trećine ukupnih primitaka a upravo se vode daljnje rasprave o omjeru fiksnog i varijabilnog dijela plaći u okviru usvajanja paketa …/Govornik se ne razumije./… ili nove direktive o kapitalnim zahtjevima. Ovim se mjerama sprečava narušavanje financijske stabilnosti kreditnih institucija te potencijalno stabilnosti cjelokupnog bankarskog sustava. Do sada u RH politike primitaka nisu bile uređene zakonima niti podzakonskim aktima nego propuštene slobodu kreditnih institucija. Neki od njih zbog vlasnika u EU već se prilagodile pravima iz iz propisa EU, budući da većina banaka i sad dolazi iz područje euro zone, e oni su se u ovom dijelu i uskladili. Sukladno ovim izmjenama zakona svaka će kreditna institucija morati osnovati odbor za primitke, sastavljen od članova nadzornog odbora, minimalno tri člana koji će savjetovati upravo pri izradi politika primitaka. Politike primitaka morat će biti u skladu sa učinkovitim upravljanjem rizicima a Hrvatska narodna banka će donijeti podzakonski akt kojim će se urediti pravila postupka i kriteriji u vezani s politikom primitka. Kreditne institucije moraju se uskladiti s novim pravima do 30.6. 2013.godine. pored toga ovim izmjenama zakona nas uvode obveze snažnije suradnje nadzornika nad bankarskim sustavom HNB sa europskim nadzornim tijelom za bankarstvo te pojačani i sveobuhvatni konsolidirani nadzor nad financijskim konglomeratima mješovitim financijskim holdingom na tako utvrđenom grupom primijenit će se svi propisani bonitetni i drugi zahtjevi. Nadalje slijedom donose smjernice europskog nadzornog tijela za bankarstvom uvodi se stroži uvjeti za članovi uprave i nadzornih odbora isto tako uvodi se obveza prethodna sukladnost HNB za članove nadzornih odbora kreditne institucije i nositelja davanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora. Dalje što se pak tiče poboljšanja zakona također se odnosi se na jačanje sustava unutarnjih kontrola, ne daju se taj taj dio unutarnjih kontrola da financijske institucije mogu outsorsati odnosno da ih mogu eksteanalizirati. Također se proširuje iznimka od čuvanja bankovne tajne, zakonom se dostavlja otkrivanje podataka Državno odvjetništvu, otkrivanje podataka o jamcu, sudužniku ili založnom dužniku, te također u vezi kreditnog odnosa u kojem su stranke, tek se otkriva podatak kod krivih uplata. Ukoliko imate krivu uplatu onda imate teško kasnije problema dobiti nekakvu povratnu informaciju. dale puno jasnije, transparentnije da se to mora ispoštovati. Zatim dodatno se uređuje kupoprodaja plasmana, prijenos plasmana može se vršiti ali ukoliko transakcija ne izlažu kreditnu instituciju dodatnim skrivenim rizicima. Također HNB dobiva niz ovlasti u slučaju krize kreditne institucije, pa tako može imenovati povjerenika kao i posebnu upravu. Uvijek kada ocijeni da je ugrožena likvidnost ili insolventnost kreditne institucije, a time prestaju ovlasti dosadašnjoj upravi i nadzornog odbora. Do sada je bilo moguće samo u iznimnim slučajevima u izrečene supervizijske mjere ili uz kredit za likvidnost odobren od HNB-a. Također HNB može izraditi proces plan oporavka, dobit pretvoriti u kapital i odrediti neke druge mjere za stabiliziranje kreditnih institucije ukoliko se ona nađe u poteškoćama. Također prijedlog za otvaranje stečajnog i predstečajnog postupka … kreditnu instituciju mogu podnijeti samo HNB ili likvidator. Prije je zahtjev mogao podnijeti bilo koji vjerovnik kreditne institucije čime se stvarao reputacijski rizik. I zadnje što se tiče zaštite potrošača, izmjene i dopune Zakona o kreditnim institucijama zahtijevaju punu i jaču transparentnost kreditne institucije u smislu potpuno obavijesti potrošača o proizvodu koji nude što uključuje i podatke o važećim kamatnim stopama, način obračuna kamata, uvjetima po kojima se mogu mijenjati kamatne stope, naknade, provizije, efektivne kamatne stope. Znači još transparentniji odnos

U ime kluba otvaram raspravu, u ime Kluba zastupnika SDP-a Ivo Jelušić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Evo pred nama je još jedan od zakona koji ima oznaku E dakle usklađuje se sa zakonodavstvom EU. On je On je istina kompletan zakon koji kompletno uređuje cijelu problematiku kreditnih institucija, od njihovog osnivanja, rada pa do njihovog zatvaranja. To je dobro da je na taj način to na jednom mjestu riješeno, a s druge strane to je dobro da je u potpunosti usklađeno sa praksom i sa direktivom, prije više s direktivom nego praksom EU jer vidimo da je i EU tu imala tu imala određenih problema kao i cijeli financijski sektor u svijetu. Ali očito da ova kriza je natjerala sve da malo postrože pravila ponašanja kreditnih institucija, banaka i ostalih. Dakle kako će kod nas biti? Biti će uređeno onako kao što je to i u ostalim članicama EU. Kako bude njima, bit će i nama. A kako vidimo iz ovog prijedloga zakona mnoge stvari se na bolji način uređuju odnosno postrožuju. Dakle svjesni smo činjenice da je prisutna ova recesija u Europi i u svijetu, traje već pet godina gotovo bez prekida sa malim ili malo značajnijim ili malo manjim predasima. I siguran sam da ova kriza može na neki način mjeriti sa velikom svjetskom ekonomskom krizom od 1929.i početka tridesetih godina. Kada se jednog dana budu povjesničari i ekonomisti analizirali vjerojatno će pokazati se da dobrim dijelom krivica za ovakvo stanje za ovakvu krizu u svijetu dobrim dijelom uzrokovano i ponašanjem kreditnih institucija, prije svega banaka i cijelo financijskog sektora da su zbog svoje pohlepe za visokim i brzim profitima doveli u pitanje ne samo svoj kredibilitet, svoje ekonomsko tržište nego i cijelih gospodarstava. U tom smislu je dobra odredba u ovom zakonu po kojem se određuje i drugačije ili preciznije nagrađivanje uprava prije svega menadžmenta banaka odnosno svih kreditnih institucija, da se vezuje njihov posao, njihovo nagrađivanje uz odgovornost za posao koji rade jer su oni često puta zbog visokih bonusa ulazili, visokih zarada za banku, a iz toga su proizlazili njihovi visoki bonusi ulazili u rizične plasmane koje su kasnije morali sanirati. Lako za vlasnike banaka nego često puta i kompletne države i kompletna gospodarstva. To je onaj problem koji se uvijek do sada javljao kada je riječ o kreditnim institucijama i bankama kada ostvaruju profit i dobro zarađuju onda to dijele njihovi vlasnici, a kada dođu problemi onda to saniramo svi odnosno ona gospodarstva koja su vezana i one države koje su vezane za tu banku. I u tom smislu i ovaj zakon postrožuje kako da kažem daje velike alate, veće mogućnosti upravljanja tim kreditnim institucija, ne ulazeći u njihovu samostalnost rada ali na neki način stavljajući u poziciju veće odgovornosti nego što je to do sada bilo. U ovom konkretnom primjeru kada je riječ o HNB-u ona ima sada puno veće ovlasti i mogućnosti ali i obvezu i da prati stanje u svim kreditnim institucijama, praktički da kroz povjerenika ako vidi da banka ne stoji dobro, da ima problema sa likvidnošću, da je insolventna itd. da brzo i promptno reagira i da do toga da može ako ako mogu tako reći uvesti novu upravu i nadomjestiti postojeću ukoliko ona ne provodi program oporavka ili onako bi trebalo da banka funkcionira. Dakle ovim zakonom će se pored ostalog zaštiti i oni koji primaju kredit, dakle građani gospodarstva, potrošači. Zaštiti će se i gospodarstva i države u cjelini ali bogme zaštiti će se i banke od njih i kreditne institucije od njih samih, od njihove, često puta pohlepe koja je vodila do toga da su mnogi došli u probleme pa time povukli sve nas u probleme. Činjenica je da evo i danas u Hrvatskoj i ovih godina i kada je kriza, kada je cijelo gospodarstvo u krizi, kada građani loše žive da, bogme financijski sektor jako dobro stoji. Da imaju vrlo visoke profite koji se kreću na godišnjoj razini 4, 4,5 milijarde kuna dobiti i ustvari se pokazuje dugoročno gledajući da cijeli taj financijski sektor ustvari ne dijeli sudbinu gospodarstva i građana, ne dijeli sudbinu ljudi s kojima radi i time dugoročno siječe i granu na kojoj sjedi. Jer da bi odnos bio kvalitetan on mora biti partnerski kada je riječ o kreditnim institucijama, partnerski u smislu da i oni i njihovi partneri, njihovi primatelji kredita, dakle, gospodarstvo i građani dobro u tome žive. Ako u tome samo jedni dobro žive a drugi ne, naprosto to dugo neće moći trajati. pitanje kome će više davati kredite i od koga će, tko će im moći vraćati kredite ako budu samo banke i financijske institucije dobro živjele a drugi ne. U ovom zakonu ima niz prijedloga koji idu u smislu zaštite potrošača, dakle, onih koji će, koji su partneri kreditnim institucijama. Od toga da ih se formalno, banke i kreditne institucije dakle formalno obvezuju na neke papire koje moraju davati korisnicima kojima do sada nisu morale. Da jednako tretira dakle ne samo dužnike nego i njegove sudužnike i jamce da i njih mora obavijestiti o svim posljedicama, o detaljima ugovora itd.. Da o svim ključnim informacijama mora dati informaciju pismenu onoga koga kreditira. Da im mora uputiti na opće uvjete banka dostaviti im a ne kao da sada postoje one negdje na web stranici ili tko zna gdje, pa piše piše tamo nešto sitnim slovima a to što piše sitnim slovima često puta je bitno a ljudi to ne vide. Ono što je pogotovo bitno da a to je kod promjene kamata da više ne mogu banke na svoj način kako to njima paše mijenjati kamatu, jer eto one procjenjuju da je došlo do promjena na tržištu i povećavati kamatu ako je ugovorena promjenjiva kamata tek tako, dakle moći će to ali samo pod uvjetom da već u, prilikom sklapanja ugovora postoji jasno utvrđeni parametar prema kojemu će se ravnati to eventualno povećanje, dakle, koji parametri se moraju povećati. Ako dođe do njihovog povećanja tek onda će imati pravo na to, ali ti parametri morati će unaprijed biti navedeni. Dakle, u svakom slučaju rekao kvalitetnijoj i boljoj zaštiti potrošača, dakle, korisnika kredita ali dugoročnom gledanju to je ustvari zaštita i samih kreditnih institucija od njihove pohlepe. dovedu u bezizlaznu situaciju sve one s kojima surađuju, sve one s kojima su partneri, …/Govornik se ne razumije./… gospodarstva pitanje s kime će oni raditi i kako će moći funkcionirati. Dakle niz ovih promjena koje se uvode kod nas ali i one u Europskoj uniji nisu starog datuma i sigurno da će uvesti više reda i odgovornosti. Ima ovdje i prijedlog udruge Franak njihovi amandmani, ja se na njih neću osvrtati jer koliko mi je poznato, dio ove problematike koja rješava ovaj Zakon, Zakon o kreditnim institucijama se rješava i Zakonom o potrošačkom kreditiranju potrošačkom kreditiranju a on će se uskoro također naći u proceduri ovdje saborskoj i dio tih stvari koje predlaže udruga Franak biti će razmotreno i akceptirano u Zakonu o potrošačkom kreditiranju. Na kraju dakle smatram da ovaj zakon će sigurno uvesti više reda i odgovornosti kod kreditnih institucija. Očekivano možda optimistično manje neobuzdane pohlepe kod kreditnih institucija. Ali u svakom slučaju zaštiti će korisnike kredita. One koji su neposredni korisnici, zaštiti će time i države i gospodarstva u kojima se one nalaze a time, ja bih rekao i šire ovoga zaštiti stanje u ukupnoj svjetskoj i europskoj ekonomiji da ne budemo više zbog ovakvog ponašanja kreditnih institucija da ne dođemo u još goru situaciju ili još novi val recesije i krize. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Martina Dalić. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pa evo i ovo je sigurno jedan iz reda zakona kojima se obavlja ovo današnje usklađivanje u dijelu financijskog sektora i mislim da i ovaj zakon ima određenu, određeno preklapanje sa ostalim zakonima koji se tiču financijskog sektora u dijelu u kojem propisuje i preciznije pojašnjava, određuje suradnju sa međunarodnim odnosno europskim regulatornim tijelima u ovom konkretnom slučaju europskim supervizorskim tijelom. Dakle, opća je tendencija promjena u financijskom sustavu Europske unije, pojačavanje nadzora, pojačavanje suradnje među nadzornim tijelima i pojačavanje dubine detalja koju nadzorna tijela traže, vide i očekuju od subjekata svoga nadzora. Naravno rezultat je to krize i usmjeren je u pravcu sprečavanja da se nepoželjne posljedice koje koje mogu nastati ponovo u uvjetima snažnijeg gospodarskog rasta nagomilaju u financijskom sustavu i da se spriječi ustvari neka buduća kriza kojoj bi ponovo financijski sustav bio uzrok. Hrvatska stoga naravno sudjeluje u svim tim procesima, u ovome trenutku u njihovim prihvaćanjima, naravno nakon 1.7. i u njihovom oblikovanju jer sasvim je jasno da taj proces izgradnje jedinstvenog europskog financijskog prostora nije dovršen i da se naravno pred nama nalaze i pitanja bankarska unije i pitanja sudjelovanja u bankarskoj uniji, položaj i pozicije koji će Hrvatska uzeti u tom pogledu. pitanja će sigurno doći nešto kasnije na red. Ovo što danas imamo i o čemu danas raspravljamo jesu nove odredbe vezane uz politiku nagrađivanja u bankarskom sektoru u kojem se općenito preuzima duh većeg nadzora nad financijskim primanjima bankara. Vjerujem da ove odredbe koje se ovdje ugrađuju neće sasvim sigurno štetiti nego će u suštini osigurati i određene smjernice za nagrađivanje i u tom sektoru. Međutim, možda bi ipak trebalo imati trebalo imati na umu da način kako se propisuju ove odredbe, da je to povezano sa pitanjima preuzimanja rizika i upravljanjem rizicima, odnosno zakon kaže da se politika primitaka mora uskladiti sa preuzimanjem rizika i upravljanjem rizicima. Mislim da se u definiranju ove politike stoga treba voditi računa i paziti da se ustvari dodatni dodatni sustav još dodatno ne zamrzne jer ono što jest naš problem danas jest problem da bankarski sustav ne odobrava kredite, da je bankarski sustav na određeni način zamrznut iako u njemu ima novca. Ta zamrznutost ustvari posljedica je nespremnosti bankara da preuzimaju rizik, da donose odluke koje su vezane uz rizike i stoga držim da u pitanju provedbi ovih zakonskih odredbi treba voditi računa da se one provedu na način da još dodatno ne ne zamrznu bankarski sustav i ne umanje sklonost svih onih koji u njemu rade, da se suoče sa rizicima odobravanja novih plasmana jer odobravanje novog plasmana jest rizik koji očigledno se danas u našoj ekonomiji ocjenjuje dosta velikim. Stoga maleno upozorenje predlagačima zakona, malena nota za razmišljanje. Cilj ovih odredbi je dobar, ali u ovom trenutku u načinu njihove provedbe i u načinu na koji će se politike nagrađivanja povezati sa spremnošću za preuzimanje rizika treba voditi računa da se ne postignu neželjeni efekti. Zakon donosi strože uvjete za imenovanje članova uprave i nadzornih odbora banaka. Povezano je s onim što smo raspravljali vezano uz Zakon o HNB-u. Uvodi se obveza davanja odobrenja za članstvo u nadzornim odborima banaka, a Narodna banka provodi proces ocjene primjernosti kandidata. Ponavljam, držimo da je to dobro rješenje, držimo da je to rješenje koje će povećati kvalitetu kadra i osoba koje obavljaju zadaće članstva u nadzornim odborima, ne samo u odnosu na hrvatske državljane koji su članovi nadzornih odbora u bankama nego i u odnosu na strane državljane koji šalju i u nadzorne odbore hrvatskih banaka imenuju njihovi strani vlasnici. Možda bi se i vjerujem da bi se kvalitetnijom politikom prema članstvu u nadzornim odborima možda ispriječili neki problemi kojima svjedočimo i ovih dana, a koji dolaze iz bankarskog sustava. Međutim, u definiranju kriterija koji mora udovoljiti član uprave banke ima jedan zanimljiv stavak. U članku 15. kojim se mijenja članak 45. postojećeg zakona koji kaže da je uvjet za članstvo u upravi banke da osoba koja traži dozvolu za članstvo u upravi mora moći posvetiti dovoljno vremena. Ne razumijem jednostavno što je zakon želio i mislio, što je predlagač mislio kada kaže da su kriteriji za članstvo u upravi banke da ta osoba mora moći posvetiti dovoljno vremena. Bojim se da je tu nastupio neki jezični problem. Članak 15. kojim se mijenja članak 45. dozvolit ćete da djeluje stvarno neozbiljno i smiješno. Međutim, ono što osim usklađivanja makar ja vidim u ovome zakonu je ustvari jačanje određenih instrumenata kojima se HNB priprema ili makar osnažuje svoju mogućnost da intervenira u slučaju banaka koje su moguće suočene sa problemima u poslovanju. Jačanje tih instrumenata HNB-a vidimo ustvari u odredbama koje se tiču reguliranja kupoprodaje plasmana i odredbi koje se tiču povjerenika HNB-a, odnosno uvjeta u kojima HNB može imenovati stalnog i osigurati u stvari stalnu i tihu prisutnost u banci gdje ona sama procijeni da takva potreba postoji. S obzirom na, iako se je ovdje govorilo o visokim dobitima banaka ipak drugi pogled pokazuje da dio banaka i u broju to je u stvari sada već i dvoznamenkasti broj jest suočen sa gubicima i u stvari ne može više nositi teret krize. Stoga držim da je dobro da se ojačavaju odredbe u Zakonu o kreditnim institucijama kojima Hrvatska narodna banka može pravovremeno i pravodobno intervenirati tamo gdje je to potrebno. Zanimljivo je doduše da se ja to ističem samo kao malu zanimljivost da se smanjuju kazne, prekršajne kazne za banke i članove uprava u slučaju povrede ovog zakona i to se provodi konzistentno kroz sve članke. Usvajanjem ovih izmjena i dopuna dobit ćemo sigurno jedan kompleksan Zakon o kreditnim institucijama. Bit i priroda ovog zakona je njegova kompleksnost. Zakon kakav postoji u drugim državama članicama EU sve primjereno suvremenom, modernom bankarskom sustavu. Međutim, na žalost usvajanjem ovoga zakona ništa nećemo učiniti i ništa ne činimo na rješavanju temeljnog pitanja temeljnog pitanja i temeljnog problema sa kojim se danas suočava hrvatsko gospodarstvo, a to je u stvari jedna zamrznutost bankarskog sustava, jedna nevoljkost bankarskog sustava da obavlja svoju temeljnu ulogu, ulogu financijske intermedijacije i kreditiranja drugih sudionika u ekonomiji. Naravno da to pitanje nije samo pitanje vezano uz ponašanje banaka. Proizlazi ono iz cjelokupnog stanja gospodarstva, iz upravo te rizičnosti, iz kreditne sposobnosti i stanovništva i gospodarstva koja na žalost je u opadanju i koja nažalost aktualna ekonomska politika ne pomaže puno ili u stvari odmaže. Međutim, ono što bih ovom prilikom valjalo istaknuti, valjalo potaknuti predstavnici Vlade moguće mogu komentirati jest da li i koje mjere poduzima Vlada ili planira poduzeti kako bi u stvari na određeni način potaknula bankarski sustav da počne raditi ono što mu je posao, da počne kreditirati da počne i na određeni način rizike svoga poslovanja promatrati na drugačiji način. Jednu od metoda, jedno od mogućih rješenja koje, o kojima bi možda u ovome pravcu bilo moguće razmišljati sadržano je i u odredbama ovoga Zakona u dijelu koji govori o prijenosu loših kredita. S obzirom na dugotrajnost i dubinu krize, s obzirom na broj banaka koje su već suočene sa što znači da je teret krize kroz neuspješnost u naplati kredita već i značajno pritisnuo moguće i držimo u klubu Hrvatske demokratske zajednice da je došlo vrijeme da i Hrvatska moguće razmisli o procesu izdvajanja dijela loših kredita, dijela loših bilanci u zaseban entitet, u zasebno tijelo kako bi se u stvari bilance banaka oslobodile tereta loših kredita i percepcije visokog rizika u poslu kreditiranja ne samo percepcije nego i stvarnosti, visokog rizika u poslu kreditiranja gospodarskih subjekata. Različite druge države jesu krenule ovim putem, krenule su ovim putem u trenutku kada su se suočile sa krizom. Mi još uvijek imamo tu prednost da uživamo, odnosno kako gospodarstvo tako i građani ipak imamo određenu prednost iz činjenice da je hrvatski bankarski sustav stabilan, da hrvatski bankarski sustav nije pogođen nije pogođen krizom. Ali njegova stabilnost, nije pogođen krizom na način kao što se to razorno dogodilo u nekim drugim zemljama. Međutim, njegova stabilnost nije zauvijek data. Što kriza dulje traje, što razdoblje bez rasta i bez oporavka dulje traje to su naravno i tereti na bankarski sustav veći. Stoga držimo da je došlo vrijeme da se moguće i u Hrvatskoj razmotri mogućnost, razmotre načini, instrumenti da se dio loših kredita prenese i izvadi iz bankarskog sustava u zasebnu instituciju, u nešto što se naziva u žargonu loša banka kako bi se stvorili uvjeti i ohrabrio bankarski sustav da se ponovo započne proces kreditiranja bez kojega će oporavak ipak biti težak. Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo jedno neslaganje. Replika Ana Lovrin, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa i ja imam repliku. To je kako smo podučeni da čitamo Klaića odgovor na odgovor ili u slučaju skupštinskog rada odgovor iz klupe, pa ja se neću ne složiti, nego ću dopuniti kolegicu i reći da ima pravo kada se osvrnula na članak 15. kojim se mijenja članak 45., a to su uvjeti za člana kreditne institucije. Da je ova nova stipulacija članka 45. daleko neodređenija i lošija nego je to postojeća, a da sukus svega je da zapravo se ti uvjeti ne određuju zakonom, odnosno određuju se vrlo općenito i nedorečeno. A u stavku 3. se onda kaže da će Hrvatska narodna banka pobliže propisati uvjete iz stavka 1. pa sve ono što je dosada bilo određeno člankom 45. a to su koji su to uvjeti, kakvo obrazovanje ta osoba treba imati, što se smatra pod odgovarajućim stručnim kvalifikacijama, sposobnostima i iskustvu što je definirano ovim zakonom što se to smatra, za koja djela osoba koja misli biti u Upravi kreditne institucije ne smije biti kažnjavana itd. Dakle, taj jedan detaljno uređeni i stipulirani članak 45. se sad određuje na općeniti način. Čak mi se čini da se poziva poziva na neke krive članke zakona. Evo primjerice kada govori o tome tko ima dobar ugled, jer kaže da može biti član uprave onaj tko ima dobar ugled, a kaže se da smatra se da osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz članka tog i tog točke 1. podtočke i, a u tom članku vam piše informaciju o nekažnjavanju stjecatelja pod time što je citirano jednako kao i ovo tko i što može posvetiti dovoljno vremena. Ja ne znam na koji način će to HNB utvrđivati i kontrolirati? Ima li tko bedinericu, ima li tko kome čuvati dijete pa ima li dosta dosta vremena da se bavi i ovim poslom? Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Inače, moja opaska vama je išla na tragu kolege Mlakara iz vašeg kluba koji je kao pravnik rastumačio, ne slažem se, replika u pravničkom žargonu pretpostavljam. Imamo odgovor kolegice Dalić na repliku. Izvolite kolegice Dalić.

nadopuniti ovo što je istakla kolegica Lovrin. Naime, osim kuriozuma kojih u ovome članku postoji i kaže dakle da je uvjet za člana uprave da osoba može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveze iz svoje nadležnosti, da je ustvari kuriozumom smatram i činjenicu da se zakonom propisuje kako je osoba pravomoćno osuđena za kaznena djela se smatra da ta osoba nema dobar ugled. Vjerojatno se i takve stvari moraju u nas propisati zakonom. To vjerojatno znači da je Narodna banka se negdje susrela sa nekom praksom u kojoj je zaključak o neimanju dobrog ugleda koji je proizašao iz pravomoćne presude vjerojatno negdje u nekom procesu bio odbijen. Tako da možda je i zbog toga ovaj zakon tako debeo kada se i ovako očigledne stvari moraju utvrđivati zakonom kako bi to kasnije bilo sasvim jasno i razvidno da onaj tko je pravomoćno osuđen nema dobar ugled. Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime Hrvatskih laburista Nansi Tireli. Izvolite kolegice.

Udruga "Franak" poslala svim klubovima jednu molbu, odnosno jednu zamolbu da se u njihovo ime i za njihov račun danas progovori ovdje za ovom govornicom, a vezano nastavno na ovaj Zakon o kreditnim institucijama, na to me ponukao kolega Jelušić koji je evo rekao da neće spominjati Udrugu "Franak" jer da se njihova prava rješavaju Zakonom o potrošačkom kreditiranju. Njihova prava se isto tako i rješavaju i Zakonom o obveznim odnosima, ali se isto tako rješavaju jednim dijelom i ovim zakonom. A s obzirom da smo svi svjedoci hrvatske prakse u kojoj za određenu stvar ili određeni problem imamo čak i nekoliko zakona svjedoci smo i toga da svatko tumači i čita onaj zakon koji mu u tom trenutku najviše odgovara pa ga kao takvog želi i primijeniti onda ne vidim razloga zašto ne bismo ukoliko bismo mogli napraviti bolje svim budućim kreditnim dužnicima, a i onima koji su to sada ne jedno te istu stvar napisati u nekoliko zakona pa da onda budemo sigurni da koji god zakon uzmemo u ruke to isto načelo i to zakonsko slovo možemo primjenjivati. Iskoristit ću ovo svoje vrijeme upravo evo u ime Udruge "Franak", a to je i zbog javnosti i zbog zapisnika da kažem da su sve saborske zastupnike, odnosno sve klubove zamolili da Vladi, odnosno predlagatelju daju jedan amandman kojim se u određenom kontekstu rješava njihov pravni status. Mi smo krajem godine imali evidentirano negdje oko 200 stambenih, znači aktivnih stambenih kredita. Od toga je oko 75 tisuća njih bilo u švicarcima. Naplata je oko dva puta lošija od onih u eurima. 9,15% imamo nenaplativih kredita i sve je to i svi su ti podaci upravo na tragu onoga kada govorimo o hrvatskom gospodarstvu i uopće o načinu trošenja, odnosno potrošačkim navikama potrošačkim navikama i mogućnostima hrvatskih građana. Udruga Franak" moli da se u članku 116. dodani stavak 8. a mijenja na način u kome se govori o promjenjivoj kamatnoj stopi, da se izračun na temelju zbroja vrijednosti promjenjivih parametara u trenutku stupanja na snagu pojedinih ugovora i fiksne marže, da se ne smije dobiti veličina kamate veća od prve ugovorene kamate na početku otplatnog plana. Ugovaranje u skladu s ovim stavkom i svi popratni troškovi u vezi s tim ne smiju se zaračunati korisniku kredita. To bi bilo i logički i to mislim da bi smo svi mi prihvatit. Neću dalje dužit sa ovim prijedlogom "Udruge Franak", mislim da ste ga svi pročitali, da bi smo ga, da bi smo o tome do petaka itekako trebali razmislit, ne samo mi saborski zastupnici nego i predlagatelji zakona jer su ga isto tako dobili i oni, da napravimo ono što bi za hrvatske građane u ovom trenutku bilo najbolje, najbezbolnije, ne samo za sadašnje korisnike kredita, nego za sve buduće. I jedino kad budemo kad budemo gurali ovakve amandmane udruga, odnosno građana koji se suočavaju sa problemima, kada budemo takve amandmane prihvaćali onda ćemo tek moć reći da smo svi ovdje za račun samo samo jedne strane, a to je za dobrobit građana Hrvatske. Hvala vam lijepa. **Batinić, Ne. Ovime zaključujem raspravu.